Надявам се да е по-успешно днес воденето на заседанието. Предложение на народните представители Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 272 и 288а. Предложение на народните представители Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев за създаване на нов § 19б. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 272 и 288а. Предложение на народните представители Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев за създаване на нов § 19в. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 272 и 288а. Предложение на народните представители Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев за създаване на нов § 19г. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 272 и 288а. Предложение на народните представители Надежда Йорданова и Антоанета Цонева. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 23: „§ 23. В чл. 133, ал. ал. 3, т. 5 след думите „упълномощени от партията лица“ се добавя „или квалифициран електронен подпис“, а след думите „положили саморъчен подпис“ се добавя „или квалифициран електронен подпис“.“

чл. 140, ал. 3, т. 6 след думите „упълномощени от коалицията лица“ се добавя „или квалифициран електронен подпис“, а след думите „положили саморъчен подпис“ се добавя „или квалифициран електронен подпис“.“

Липсата на комуникация и консенсус, освен че отричат парламентаризма, поставят демокрацията под съмнение. Особено, когато с тези непринципни действия приемаме изменения в Изборния кодекс. Тези промени са предпоставка за хаос и манипулация на изборите. С тези действия увеличаваме политическата апатия, но най-вече на младите хора. Всички говорите за нашето бъдеще, но когато говорите с езика на омразата и противопоставянето, крадете нашето бъдеще. Вие, колеги, отляво и отдясно на ДПС, всички говорим на един език от тази трибуна, но, уви не се разбираме. С тези действия за пореден път се погазва Конституцията на Република България. Апелираме да спрем с езика на омразата и противопоставянето. Ние от ДПС за пореден път предлагаме да се разреши агитацията на майчин език. Забраната дискриминира малцинствата в България, а и България е единствената държава в Европейския съюз, която има подобна забрана. Когато нашите представители в Европейския съюз гласуват за подобни текстове, за езиковото многообразие, се състезават кой е по-европеец, но, когато гласуват в българския парламент, прилагат друг аршин. Уважаеми колеги, отнасяме се с огромно уважение към официалния език – българският. Ние не искаме да го отменим. Нашето предложение е, когато се говори на друг език по време на предизборна кампания, освен българския, да има осигурен превод. Разчитаме, че разумът ще надделее. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Мехмед. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Днес от самото начало на пленарния ден обсъждаме Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс и правилата, по които ще се провеждат следващите избори. от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ за пореден път внасяме предложение за отпадане на забраната за агитация на език, различен от майчиния, по време на избори. Забрана, която, уважаеми колеги, нарушава основни човешки права, забрана, която погазва Конституцията на България, и забрана, която погазва Европейската конвенция за правата на човека. В чл. 10 от Европейската харта, която регламентира свободата на изразяване и определя правото на свободното изразяване на становища и идеи на достъпен и разбираем език за всички участници в кампанията, без право на държавите да се намесват, независимо от държавните граници. Уважаеми колеги, 31 – 32 години от началото на демократичните промени и 14 години, откакто България е пълноправен член на Европейския съюз, 11 – 12 от които ние сме управлявани от ГЕРБ и техните коалиционни партньори, забележете, единствената страна – членка в Европейския съюз, в която страна в изборното законодателство са залегнали рестрикции спрямо част от българските граждани. За нас от „Движението за права и свободи“ езикът винаги е бил средство за общуване и комуникация между хората. За съжаление, не е така за ГЕРБ и техните коалиционни партньори през последните 11 години, защото Вие, уважаеми колеги, ползвате езика не като средство за комуникация, а като средство за дискриминация спрямо част от българските граждани. Това, което каза моят колега преди мен, Вие отивате в Брюксел, отивате в Европейския съюз и говорите за езиковото многообразие. Връщате се в България и забранявате езиците. И за да разберат новоизбраните колеги на какво ниво е днес демокрацията в България преди 1989 г., по време на тоталитарния режим, глобата за говорене, ако трябва да бъда точен, на турски език е била 20 лв. Днес в европейска България глобата за агитация на език, различен от българския – език, различен от официалния, официалния, е 2000 лв. Нека всеки един български гражданин да направи своята равносметка за това, уважаеми колеги, накъде върви България днес! В българските избори могат да участват и небългарски граждани от Европейския съюз. Примерно, водач на листата на ГЕРБ може да бъде Манфред Вебер. И веднага си задавам въпроса: и той ли ще бъде глобен така, както бяха глобени мои колеги и кандидат народни представители, и други хора, които са участвали по време на изборите? Затова ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ призоваваме всички парламентарно избрани партии в Четиридесет и петото народно събрание, първо, да се самоопределят дали са част от голямото европейско семейство и дали са за демократичните ценности в България? Смятаме, че предложението, което прави „Движението за права и свободи“ за пореден път – когато се агитира по време на избори, да има преводач и да може да се агитира и на майчин език. Мислим, че това предложение е разумно и умоляваме да подкрепите това предложение на „Движението за права и свободи“. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Али. Реплики има ли на това изказване? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, госпожо Капон, за изказване.

Изказвам лично мнение – не от името на парламентарната група – аз ще подкрепя вносителите. (Ръкопляскания Ако искаме, след като през цялото време говорихме за това, че говорим за човешки права – ние днес гласувахме важен текст и той беше – защита на нашите граждански права. Ако ние смятаме, че в региони като в село Пчела, аз да искам да мога да говоря с българските граждани, смятам, че е нормално да има преводач. Няма да приема, и го казвам абсолютно персонално, няма да приема ултранационалистическите изказвания, които са в обществото, за това какво трябва да правим, когато става въпрос за човешки права! Благодаря Ви. Благодаря, уважаема госпожо Капон. Реплики? Не виждам. За изказване ли? Заповядайте, господин Хаджигенов, за изказване. Благодаря, господин Председател, госпожи и господа! Аз ще бъда съвсем кратък. Тъй като няма как да си малко правозащитник или само толкова да защитаваш права, или само нечии права, защото това е фашизъм в някакъв вид, без да се придържаме строго към терминологията. Значи, или защитаваме правата на всички български граждани във вида, в който са, а това означава в пълен размер, или не.

Също не виждам. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Ахмед Ахмедов, Хамид Хамид и Цветан Енчев. Гласували

Алинея 1 се изменя така: ,,(1) В избирателната секция избирателят гласува с бюлетина за машинно гласуване, освен в случаите по чл. 212, ал. 5 и чл. 269.“ 2. В ал. 3 думите „е избрал да“ се заличават.“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

и проблемът с това, че хората се притесняват да гласуват така – факт, че 27% само са гласували машинно, 73% са гласували на хартия, трябва да ни подскаже, че този текст не трябва да бъде подкрепен, а трябва да остане текстът, който е в Изборния кодекс, който действа досега. Но аз искам да Ви кажа някои подробности по отношение на гласуване с машина, защото самото гласуване и самото приемане на машината става в съботния ден. Ще Ви разкажа един процес на приемане на документите. В 14,00 приемат документите, събират се няколко комисии, които са в една посока. Говоря за начина, по който се доставят машините в малките населени места. След което няколко човека в секцията чакат да дойде машината, за да бъде доставена.

Има един основен проблем обаче, на който искам да заостря Вашето внимание, и защо не трябва да има само машинно гласуване? В предния парламент аз бях човекът, който изключително много настоявах – и благодаря на колегите, че ме подкрепиха – да въведем и хартиеното гласуване.

избирателя в тази секция. Имаме секции не по 100 или по 200 човека, имаме секции по 700, 800, 900, 1000 човека. Тук сме 240 народни представители, колеги. Значи, ние всички тук за един изборен ден няма да можем да гласуваме. Другото, което е, потокът не е един след друг. Вие знаете как се случва гласуването по време на изборите, как идват избирателите ту повече, ту по-малко. Има моменти, когато в изборната секция няма никой. Това значи, че ще има избиратели, които няма да могат да упражнят правото си на глас. И това е един вид дискриминация.

да теглим пари от банкомат. Да, обаче пред изборното помещение има една дълга опашка. Представете си някой, който не може да борави с такава техника и започва да се чуди.

и започва да се чуди как точно да се случи това. Минават 10, 15 минути, опашката отвън седи. Идва член на комисията и започва да му показва и да му обяснява. Къде отива тайната на вота тогава?! Затова е важно, колеги, нека да има и хартиена бюлетина, за да може да има възможност и алтернатива тези хора да гласуват. Да не забравя друг много важен момент. В малките населени места, ако примерно спре токът, или каквото и да е, машината може да работи на батерия не повече от

Другото, което е – разваля се машината. Доколкото знам в този вариант – в препоръките на ЦИК, няма смяна на тази машина.

възможност за контролиране на вота – когато искаш да гласуваш с хартия, да попълниш декларация. И другото, което е много важно.

Тези тиради ги слушахме в предния парламент, когато Вие създадохте този хаос, в който хората два дни не можаха да си предадат протоколите, защото не можаха да попълнят този протокол – да пренасят едни данни от едното място, едни данни – на другото.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

аз, честно казано, даже не знам защо се опитвате да им обяснявате какви трудности ще срещнат те и президентът – те ще правят тези избори. Има една мисъл: никога не пречи на опонента да бърка. Те в момента грешат. Когато една машина блокира, ще бъдат виновни те и президентът.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Караянчева, кратко поживя Вашата идея да има машинно и хартиено гласуване едновременно. Взех репликата, за да Ви разкажа за тази секция, за която Ви разказах преди малко, в която от 800 избиратели 780 участват в гласуването. От тези 780 – за ГЕРБ

избори, които прави ГЕРБ, са през тази година. Както виждате при последните четири избора, които се правят, винаги са били от служебно правителство и никога не сме се притеснявали по какъв начин ще се случи това. Важно е да разказваме на хората какви политики ще направим. Важно е да обясняваме какво сме направили досега и какво ще направим оттук нататък. Съветвам Ви: следвайте нашия път, така се печелят избори! Сега искам да похваля предложението на „Има такъв народ“ за това, че ще има един протокол за машинно гласуване и един протокол за хартиено гласуване. Затова наистина Ви поздравявам, защото е важно. Учудвам се на тази самоотвержена защита на машинния вот, когато лидерите на партиите, които са тук, гласуваха на хартия. Президентът гласува с машина и той пет минути не можа да се оправи. (Шум

Други изказвания? Първо, господин Любен Дилов вдигна ръка. Господин Генов. Ще има голяма дискусия тук. Заповядайте, господин Дилов. Благодаря, господин Председател. изборните закони да се променят през избори, както е прието по света, за да не оставаме с впечатлението, че всеки следващ, който се почувства силен в тази зала, се опитва да направи от изборното законодателство ръкавица, която да пасва точно на неговата ръка. Обаче обяснете ни: цялата пледоария, която изслушахме около този закон, беше за това да се дадат различни възможности за гласуване, да може да се гласува по пощата, да може да се гласува дистанционно, електронно, през интернет. Какъв е проблемът да може да се гласува и с машина, и с хартия?

Какво да направим – да не гласувам?! (Оживление, реплики.) Не, давам нарочно комичен пример, защото нали се опитваме да дадем повече възможности? Нали се опитваме да вкараме колкото се може повече българи в този процес? Защото истинската отговорност е споделената отговорност – и за добрите, и за лошите избори. Поне българите, знаете, и за лошите си избори или за добрите, така се е случило – носят споделена отговорност. Дали да се събират под балкона на Вазов или тук, в тази зала, за да се ругаят кой е виновен, отговорността е споделена. Според мен няма никаква житейска и политическа логика да се опитваме да ограничим един начин на гласуване – хартиеният. Нека да разрешим и двата, какъв е проблемът! Още нещо, което е важно. Правят се много смели предложения. В момента се тегли кредит с неясно кой ще го плаща. Редно беше тези дебати да се правят при съществуващо и работещо правителство. И накрая нещо в сферата на шпионските хипотези, да Ви попитам – да не би да се опитваме да направим толкова несигурен избирателен закон, щото едни провалени парламентарни избори през юли, към които очевидно вървим, да осигурят едно служебно правителство, което да докара до едни избори през октомври и ноември? (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Дали пък това не е целта, питат се хората?! За три дена – три дена за предложения, от които два – уикенд! Кажете ми кой друг законопроект в България е минал с три дни за предложения между първо и второ четене, в които два дни са събота и неделя? Ако ми посочите такъв, ще съм Ви истински благодарен, може би не знам! Благодаря

трябва да има възможност, електронно, хартиено, всякакви възможности. Само че проблемът, за да се стигне до машинното гласуване е опорочаването на хартиения вот през годините – 600 хиляди недействителни бюлетини през 2019 г. Шестстотин хиляди! Това е половин парламент! Няма значение на какви избори. Недействителни бюлетини! Няма други държави, където да има такъв голям процент недействителни бюлетини. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Цяла парламентарна група би останала извън парламента, господин Дилов!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

Благодаря, уважаеми господин Свиленски. Втора реплика? Господин Божанков, заповядайте. (Реплики.) Колеги, имате възможност за дуплики, за изказвания като подвиквате, не се чува какво… полузаспал господин Кирилов на Правна комисия посред нощ – в 01,00 ч., опита да отмени преференциалния вот, на другия ден в залата – в 9,00 ч., народните представители гласуваха няколко часа по-късно по доклад, който беше допълван в движение,

Благодаря. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Дилов, Вие говорихте за възможности, ние няма да дадем възможност за манипулация на изборите, манипулация на изборите, въвеждайки машинното гласуване. Няма да дадем възможност на „таланти“ да снимат как гласуват, за кого и по какъв начин. Няма да дадем възможност с код на преференциите да си контролирате гласовете. И накрая – няма да дадем възможности за толкова голям брой недействителни гласове. В една правова държава, в една демократична държава на последните местни избори имаше близо половин милион недействителни гласа заради хартиените бюлетини.

Благодаря, господин Председател. Благодаря и на хората, които ми направиха реплика. Моите въпроси бяха към вносителите, не знам защо червените решиха да се втурнат да отговарят, може би ги възбужда това, че публичното ми име е Любен Дилов-син. (Смях от ГЕРБ-СДС.) Аз разбрах от Вашите реплики, че миналият парламент е бил много лош. Да приемем, че е така! И това сега е достатъчно основание да приемем, че и този парламент трябва да бъде много лош. Тоест, ако миналият парламент е правел закони на коляно, за два дена, посред нощ, хайде и този да го прави така, защото миналият е бил лош. Също така разбрах, че е имало много недействителни бюлетини. Няма да влизам в детайли за местни избори колко по-сложно е с преференциалните бюлетини там и какво определя сложността на отчитането на вота после. Но опорочени ли бяха президентските избори, господа?

Пак помислете! Повече възможности – повече свобода! И най-тъжното знаете ли кое е? Че си спорим чисто партийно за някакви работи, а прескачаме много важни дебати,

Защото това наистина е въпрос, свързан с правата на човека, и аз поздравявам колегата Хаджигенов за неговото изказване. Няма малко демокрация! Няма малко бременна жена! Има ли демокрация, тя трябва да е пълна. Дайте да дадем повече възможности! Единственият начин да се лекуват недъзите на демокрацията е с повече демокрация. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Дилов. Аз не разбрах, че е по начина на водене, господин Генов – малко по-силно! Заповядайте

Второ, обяснете на господин Генов, че президентът действително дълго време се забави с гласуването, защото се чудеше за коя партия да гласува.

Изоставането на страната ни от дигитализацията, изоставането в програми, като дистанционно гласуване не може да бъде причина да продължаваме да задържаме и да бавим доста по-лесен метод за гласуване, каквото е машинното гласуване. Това не може да бъде и спирачка, тъй като всички младежи изключително лесно се ориентират как това се случва. И няма как да се въздържа да не коментирам и изказването на господин Любен Дилов, че някой може да се страхува от машинно гласуване. почти от българите не гласуваха на предните избори, което означава, че те или се страхуват от машинното докосване или от химикалката за отбелязване. Не това е начинът и не това е нещото, което да спира българите да гласуват. Ние трябва да стимулираме тези хора да разберат, че имат полза това да направят. Мерси. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Чорбанов. За реплика ли? Заповядайте, госпожо Караянчева, госпожа Александрова – втора реплика.

да решат с какво да гласуват. Има и следващи избори, в които постепенно, постепенно може да се направи това преминаване към машините, макар че аз не знам в коя европейска държава се гласува машинно и по този начин. Благодаря. (Реплики от „БСП за България“.)

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Чорбанов, с цялото ми уважение към Вас, както виждате, ние въвеждаме изцяло машинно гласуване, но от това, което казахте, и от Вашето изказване разбрах, че следва да осигурим такива възможности и именно това е начинът. Не да отнемаме по Конституция правото на хората да гласуват, а да им дадем повече възможности. И аз смея да твърдя, че, да, отнемането на гласуването с хартиена бюлетина на българския избирател е противоконституционно и съм убедена в това.

Заповядайте, госпожо Ангелкова. Виждам, че за три дни гласуваме Изборния кодекс. Не се приеха различните становища и мнения на отделните институции, които имат касателство с него, но поне обърнете внимание и на становището на Обществения съвет към ЦИК, който казва, че машинното гласуване е добре да бъде въведено постепенно, като и за 2021 г. се препоръчва да продължи гласуването с хартиена бюлетина. Мисля, че изключително важно е да се съобразяват становищата на органите, които се занимават с изборния процес, за да може да се гарантира максимално честността и прозрачността на вота. Освен това на заседанието на Правната комисия представителите

Ангелкова. Първо да приключим процедурата. Господин Чорбанов, желаете ли дуплика на трите реплики? Не желаете. По начина на водене – господин Дилов.

да останете с впечатление, че не Ви върви като председател на парламента. Само искам да обърна внимание, господин Председател, че в лявата част непрекъснато някой мяука. (Смях.) Настина е месец май, може би се разгонват, може би така им действа

които издават звуци от място, подвикват и така нататък. Моля Ви да се говори само от трибуната. Един момент! Виждам Ви, много изказвания има. Предлагам Ви да се концентрираме. По възможност не ползвайте и петте минути, ако не искаме да посрещнем Разпети петък в залата. Ако няма по процедурни въпроси, първо давам думата на господин Карадайъ, който я заяви пръв от всички Вас. Видях Ви всички. Един по един всички ще получите възможността да се изкажете. Заповядайте, господин Карадайъ.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 и би било редно да улесним българските граждани да могат да упражнят конституционното си право на глас. Позовавайки се на данни от Централната избирателна комисия, на предишните избори

Само че в 545 секции, където е имало машини, тоест над 300 избиратели, няма нито един глас, подаден машинно. В още други 825 секции машинно са гласували по-малко от 10 избиратели. Като цяло там, където е имало възможност да се гласува машинно, по-малко от една трета – около 30% от избирателите, са гласували машинно. И моят призив към всеки един от народните представители, включително и към вносителите на предложението, да се съобразим с тези данни, които имаме от последните избори и да дадем възможност на може да се гласува и с бюлетини, като при всички случаи, естествено, по-добре е да има масово машинно гласуване или машинно отчитане на резултатите, за да се минимизира, ако може и да се елиминира, и субективният фактор. От друга страна, бих искал да кажа, че ако някой би искал да ползва, че ДПС има интерес от хартиено гласуване. Пак от данни от Централната избирателна комисия ще кажа, че в село Зорница – Харковско, където 100% гласуваха машинно, 97% от гласовете са за „Движението за права и свободи“. ако погледнем като общини, общината с най-висок процент машинно гласуване, е община Сърница. Там гласовете са 82% за „Движението за права и свободи“, тоест машинното гласуване не е проблем за „Движението за права и свободи“, че в секциите, в които е имало възможност за машинно гласуване, по-малко от една трета от избирателите са упражнили това право. Да дадем възможност да има и хартиено гласуване. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Карадайъ. Има ли реплики на това изказване? Не виждам. Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене. Моля Ви, когато говорим за наистина важни текстове за Изборния кодекс, и за следващите избори за всички български граждани, да помолите цялата зала, но преди всичко лявата част, да пази тишина и да слушат, за да разберем кое е основното и кое е важното. И другият ми въпрос към Вас е: наложихте наказание на мяукащата част. Колко колеги са и кои са, за да знаем кои се наказани? Благодаря. Благодаря, господин Летифов. Моля, колеги, наистина за тишина. Поуморихме се всички, но трябва да се концентрираме, защото темата е важна. Трябва да редуваме групите. Давам думата на Мартин Димитров – заповядайте. Господин Летифов, Господин Летифов, докато дойде господин Димитров, не беше наказание по Правилника. Бележка, добронамерена към колегите, тъй като нямаше как да ги идентифицирам. Господин Дилов не каза кои точно са били. Заповядайте, господин Димитров, за изказване. МАРТИН ДИМИТРОВ (ДБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Искам да Ви призова да се върнем към сериозния разговор, защото темата е наистина изключително важна и такива подмятания, като преди малко, не вършат работа. Беше казано от тази трибуна, че никой не бил против дигитализацията, машинното гласуване и така нататък, просто трябвало да става по-плавно. Лично аз, уважаеми дами и господа, за първи път гласувах машинно през 2009 г. във Френската гимназия в София. Това е преди 12 години. За тези години основно управляваше една партия и имаше време за плавен преход за въвеждане на всички дигитални технологии. 2016 г. бях един от вносителите на предложения, които изготвиха „Гласувай без граници“ – изключително качествени предложения, те бяха приети. Минаха пет години оттогава, както всички знаем, но дистанционно електронно гласуване няма.

Истината е, че минаха години и тези неща нарочно не се въвеждат, за да се пази ниското участие в изборите – слабата активност. Това е проблемът, колеги, защото, ако беше свършена работата за тези 12 години, сега щеше да има и гласуване по пощата, и дистанционно електронно гласуване, и да е тествано, и да е въведено, и да е доведено докрай. Затова го предложихме 2016 г. И ако за тези пет години имахте желание да го направите, щяхте да сте го направили. Сега за машинното гласуване – защо били гласували само 27% така? Ами то в деня на изборите машинното гласуване в цели области беше спряно заради проблеми, за които не са виновни машините, а някой не могъл да подреди листите, имената на кандидатите. машината ли е виновна за това, колеги, или тези хора, които отговарят за изборния процес и които трябваше да си подадат оставките, а не да бъдат сменяни днес? Затова и имаше само 27% участие с машинно гласуване, това беше проблемът, но истината е следната. В България на избори активността е ниска и проблемите са основно в две посоки. Първата посока е, че много хора се съмняват в истинността на изборите. Те видяха какви ли не неща. Видяха през нощта как се разхождат едни чували, носени от различни хора – видяха го, видяха сгрешени протоколи и това води до ниска активност. Тоест ние, ако искаме да променим България и да има по-голяма представителност, хората да гласуват трябва да поемем по пътя на дигитализация. Само не както беше досега обаче, не за 10 години, а много по-кратки срокове, защото 16 страни точно от Европейския съюз имат гласуване по пощата с днешна дата – 16! страни, колеги, а особено в условията на пандемия, това е бъдещето. Така че ние трябва да го вървим крачка по крачка по следния начин. Да, машинно гласуване в момента, това можем да направим бързо, и веднага след това следващите способи – гласуване по пощата, дистанционно електронно гласуване, така че активността драматично да скочи. Това трябва да бъде консенсусът, който ние да постигнем. И да си кажем честно: аз ви призовавам да бъдете откровени, стига вече с тези общи приказки. Кажете си, Кажете си, че не подкрепяте и гласуване по пощата, кажете си, че не подкрепяте и дистанционно електронно гласуване, кажете си, че не подкрепяте и машинно гласуване, за да е ясно кой, кой е и да можем да продължим напред честно, и да е ясно

Уважаеми господин Димитров, Вие се учудвате защо 27% са предпочели машинния вот? Ами знаете ли, че имаше пред секциите хора на една партия, които агитираха избирателите съвсем открито да не гласуват машинно знаете ли, че имаше председатели на секционни комисии, които си държаха картите в пликче, а знаете технологията на гласуване е такава, че когато дадеш същата карта, машината блокира за дълго време. На такива сериозни нарушения сме се натъкнали по време на тези избори и не се учудвайте, че само 27% са гласували машинно. Когато има една партия,

за изказване. тук не става въпрос за дигитализация, а става въпрос за възможности на хората да гласуват. Споменахте гласуването по пощата, споменахте и гласуването онлайн. Аз съм против, защото няма как моето мнение да бъде гарантирано, а честността на вота там – още повече, и Вие много добре го знаете. Основното нещо обаче, което казахте тук, е, че причината да бъдат само 27%, е, защото нямало възможност за машини и така нататък. Колеги, докато мислите така, ще продължават да падат. Причината да е такава, са всички неща, които правим днес, начинът, по който бяха предложени тези промени и начинът, по който Вие ги приемате. Проблемът е в нас. Ако ние излезем и говорим с хората, така както трябва, а не така, както го правите сега, няма да бъдат 27%. Благодаря Ви.

дори и сега в настоящия правилник на Народното събрание да имаме ние като народни представители електронен подпис за първи път, се дължи на парламентарната група на „Демократична България“ и на парламентарната група на „Изправи се! „Мутри вън!“, подкрепена, разбира се, от парламентарната група на „Има такъв народ“. Въведохме обаче – и тук искам да кажа нещо, което със сигурност колегите и отляво, и от която ѝ да е страна, няма значение, всички сме виждали в изборния процес, смятам, че е много важно да кажем, че ниският процент на хора, които гласуваха с машини, беше, защото не можахме да имаме добра сертификация. Никой от нашите избиратели не беше напълно убеден за това, че машините ще дадат истински честен вот. Това, от една страна. И другото, което да Ви кажа, е, че в крайна сметка, когато си говорим за права, ако дори има един български гражданин, който не може да се справи с машина, е нормално да мислим за подхода, в който да има вариант и за хартиена бюлетина. Не, няма нужда от аплодисменти. Смятам, че тази трибуна, е трибуната, от която трябва да може да преценим от едната и от другата страна. Ние бяхме свидетели, господин Димитров, на големи проблеми с машините. Аз ще гласувам за текстовете, но Ви го казвам, защото пет пъти собственото ми семейство имаше проблем с картата, пет пъти им даваха различна карта, тоест ние трябва да сме абсолютно сигурни, че наистина ще успеем

Уважаеми господин Председател, дами и господа! Ситуацията с машинното гласуване е следната: ние от „Демократична България“ поискахме граждански контрол и сертификация на машините, но ни беше отказано. А сега казвате: ама, вижте какво стана! Защо отказахте, уважаеми дами и господа, тази сертификация и този контрол? Този граждански контрол защо го отказахте? Ако не го бяхте отказали, съм убеден, че проблемите щяха да бъдат много по-малко. И друго искам да Ви кажа: не е честно да говориш за дигитализация и десет години да не си го направил.

Не е честно и за дистанционното електронно гласуване по пощата да ми казвате: ще го направим, ама по-нататък. Щом за десет години не сте го направили, никога няма да го направите, колеги! Това е целият проблем. е целият проблем. Да, има малко време, такъв е този парламент, такава е ситуацията, очертава се да има много малко време, но нека за това много малко време да направим неща, които Вие за десет години не направихте. Това е целта в момента – за това много малко време да хванем бика за рогата и да свършим задачите, които Вие от десет години протакате и не вършите. Искам друго да Ви кажа:

спечелихме делото във Върховния административен съд. Вас не съм Ви чул да питате защо го има, а не се въвежда и след това водихме още няколко дела по същата тема. Винаги сме били последователни и сме знаели какво правим. Но, знаете ли, че отговорът е следният:

парламент, който да извърви всички крачки в много кратки срокове, защото слабото участие в избори е един от огромните проблеми на България, искате представителност. Това може да бъде променено и вече знаем кой никога не би го променил и кой би го променил, колеги. За това става въпрос! Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от

Докато изчерпим процедурата с господин Георгиев, ще Ви дам думата по начина на водене. Заповядайте, господин Георгиев, за изказване. ГЕОРГ ГЕОРГИЕВ (ГЕРБ-СДС): Много Ви благодаря, господин Председател. В този дебат ставаме свидетели на един традиционен сблъсък между либералното и консервативното. В нашия случай е войнстващото либерално – това, което отрича всяко достижение на вчерашния ден, и умереното консервативно – това, което разчита на прогреса, вярва в него, поддържа го, но същевременно иска да даде и друга възможност, иска да даде една доза толерантност, ако искате така да го кажа. С това се обръщам към колегите вносители от „Има такъв народ“. Разбирам Вашия стремеж да изземете монопола върху всичко лъскаво и цветно от колегите от „Демократична България“, но отнемайки възможността да се гласува и хартиено например, то на един човек като лидера на „Демократична България“ господин Христо Иванов ще му отнемете възможността да гласува изобщо, защото в изборния ден не можа да гласува с машина. Той гласува с бюлетина и ако я нямаше тази алтернатива, то тогава господин Иванов нямаше да може да гласува въобще. Това е, което ние предлагаме в случая. Ние не отричаме нито дигитализацията, нито достиженията на съвремието, нито машините, нито тяхната полезност. Но това – да имаме втори път, по който да стигнем до избирателите и те да дадат своя глас, също е важно. Защото, колеги, в крайна сметка нашата цел е именно тази това, което и Вие прокламирате, е именно следното: всеки български гражданин да може да упражни своето избирателно право по начин и със средства, с които намери за добре. Така че, много Ви моля, нека Народното събрание стана една арена на толерантност, защото хора, които дори са толкова за това да има модернизация, понякога се оказват силно аналогови! Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Георгиев. Реплики? Господин Христо Иванов, заповядайте за реплика.

разумна възможност за независим одит на машините. Това щеше да е полезно за всички, господин Георгиев, и щеше да е въпрос на елементарен здрав разум – да позволите на всички участници в изборния процес да се уверят в хардуера и софтуера и тогава щеше да има по-висок процент гласували с тези машини. В момента, в който прекрачих прага на изборната секция, чух за проблема, който е възникнал във Велико Търново, в резултат на който в цялата област беше спряно машинното гласуване, така че гласувах с бюлетината като политически знак. Аз съм го казвал многократно: Вие и Вашето управление многократно сте показвали едно просто нещо и дори решението за някой проблем може да бъде въведено така, че да се създаде нов проблем…

Господин Иванов си направи по същество репликата, за която Вие му дадохте възможност под формата на лично обяснение, за да не мога аз да върна дуплика. Извинявайте, господин Иванов, ако гражданският контрол означава хакери или някакви други недобронамерени хора да се бъркат в начина, по който се обезпечава технически процеса, то тогава излезте и го кажете, но недейте да спекулирате! (Ръкопляскания от Едно нарушение води до друго, но мисля, че справедливостта е възстановена. (Народният представител Хамид Хамид иска думата.) Господин Хамид, знаете ли още колко хора има записани? Ще стигнем и до Вашата група след едно-две изказвания.

Чудесно, толкова повече трябва да Ви е срам, че го знаете това нещо, щом се обаждате от място. Аз ако бях на мястото на Мария Габриел и ако бях на мястото на президента Плевнелиев – не съм, бих се срамувал от Вас, защото те точно пледират и навсякъде защитават дигитализацията, възможността за въвеждане в дигитализацията в България. Имам някак си усещането, че в средната част на залата имате чип от „Правец 82“ изостанал такъв, който не може да премести поне една стъпка напред нещата с машинното гласуване. Да, съгласен Да, съгласен съм, че има разлика между машинно гласуване и дигитализация, но машинното гласуване е една стъпка към това да се мине към дигитализация. Имам въпроси към Вас: какво направихте, за да обучите хората по малките населени места за машинно гласуване и за това как трябва цифровата трансформация да навлезе в ежедневието? Нищо не сте направили, господа, и това личи от Плана Ви за възстановяване и устойчивост. Следващото нещо, което искам да Ви попитам, е във връзка с това на кое място сме ние по дигитализация според индекса DESI? Ако не знаете какъв е този индекс, индексът DESI само означава начина, по който ние въвеждаме дигиталните услуги в България в публичния публичния сектор, в икономическия сектор и в цялостния ни живот. Ние сме на последно място според индекса DESI. Не знам дали знаете за практиката в Европейския съюз, че много страни, които имат право да гласуват машинно или пък по-скоро електронно, защото те са прескочили отдавна този етап на гласуване и те гласуват изцяло дигитално

Страна като Люксембург изцяло гласува електронно, има също възможност и въвежда в момента суперкомпютъра. Електронното гласуване и машинното гласуване са различни. Машинното гласуване, пак казвам, е първата стъпка и явно не го знаете. Не виждам нищо общо с това

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! Изобщо не става въпрос за това, че машинното гласуване е противоконституционно. Ние казваме следното: въвеждането на машинното гласуване трябва да да продължава да се развива и това е ясно, но не можем да откажем на гражданите да имат опцията да гласуват и с хартия. Няма държава, дори най-дигитализираната в света, която да е отнела правото на гражданите си да гласуват

Мога да Ви кажа какви ще са докладите на всички международни организации, наблюдаващи изборите, ако въведем 100% машинното гласуване. Това ще бъде отразено от всички наблюдаващи организации като като създаване на неравнопоставеност и нарушаване на принципа за неутралитет, когато става въпрос за изборен процес. Политическият неутралитет трябва да бъде пазен и не може да говорим за 100% машинното гласуване, когато не сме извървяли определен път. Дори държавите, които са извървяли определен път

и ми се струва, че съм виждал телевизионни архивни кадри, в които Георги Димитров стои на тази трибуна точно тук и казва: „България за няколко години трябва да постигне това, което много напреднали държави са постигнали за векове.“ Тази дискусия, колеги, не е политическа, тя е идеологическа – тя е идейно натоварена. Тук става дума, дали идеята за насилствена модернизация на страна ще бъде възприета, независимо дали болшинството от хората са готови да го понесат или не. Болшинството от хората при идването на комунистите не са били готови да понесат това, което им се е случило икономическа разруха на страната. Така че идеята сега е да направим същото. Насилствено да я модернизираме, пък да става какво ще. Само още една реплика, господа. Някой тук има ли съмнение, че е избран в тази зала честно? Има ли някой съмнение, че изборите бяха честни и че всеки един от нас тук е честно в тази зала? Какво е трябвало да стане. стане. Ако правилата са добри и са довели до този резултат, благодарение на който ние с Вас сме тук, защо искаме да насилваме сега правилата и да създаваме чувство на несигурност у българските граждани? Защото знаете, че ние създаваме чувство на несигурност, а за изборите най-важното е хората да имат чувство за сигурност и да са спокойни. Подкрепям предложението. Нека да има машинно гласуване, нека да има хартиено гласуване и да спрем този дебат, защото наистина този идеологически въпрос няма да може да бъде решен в момента.

Второто, което не разбрах, какво общо има суперкомпютърът и Вашата лекция за суперкомпютъра пред цялото Народното събрание, при положение че ние говорим за машинното гласуване.

и устойчивост. Без да обиждам колегите, аз съм един от малкото тук, които прочетоха Плана за възстановяване и устойчивост, след като станах народен представител, но от край до край, защото бях сигурен, че ще стане тема на дебат в тази зала. Вероятно и Вие сте го прочели и затова искате да покажете, че сте го прочели и че знаете за суперкомпютъра.

Това е относно една от репликите, която беше направена, за Георги Димитров. Второ, що се касае до суперкомпютъра – естествено, че има общо. Суперкомпютърът може да бъде използван при едни следващи избори, ако не знаете. Сигурно не знаете как и по какъв начин ще бъде натоварен той. С каква информация може да бъде натоварен. Госпожа Караянчева тук твърди, че 10 години плавно трябва да се въвеждат нещата. Еми, че колко да Ви чакаме повече от 10 години? Колко? Десет години са един срок, за който Естония развиха три нива на електронно правителство – три нива. В момента са на ниво блокчейн, ако трябва да научите нещо и от мен. Другото нещо, което искам да Ви кажа и което е много важно за това какво общо имат всички останали страни, защото чух горе, че страните, които съм цитирал тук, като Естония и като Люксембург нямат нищо общо с България. Ами по-хубаво да се учим от тях, отколкото да се учим от други страни, които най-вероятно преди малко бяха дадени като пример

Така е. Списъкът е дълъг, но нека да чуем и процедурата първо. Заповядайте, за процедура. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Призивът ми е към всички в залата – ще Ви напомня – един ден на българския парламент струва 220 хил. лв. на данъкоплатците.

ХАМИД (ДПС): Благодаря, господин Председател. Приключение е човек да се вреди при Вас – да говори. Правя това обратно предложение, защото колегите в Правната комисия знаят, че по този текст имах редакционно предложение то не е отразено, и правилно не е отразено. Редакционните предложения не се отразяват в Доклада. Чакам да си направя редакционното предложение. Затова, моля да не прекратявате дебатите и да позволите на един народен представител да се изкаже и да си направи редакционното предложение. Справедливостта изисква наистина да прочета кои вече са се записали за изказване и с молба все пак да бъдат кратки и да се съобразят с факта, че всичко беше казано, така да се каже. След това ще подложа на гласуване предложението за прекратяване на дискусията. А именно: господин Хаджигенов, господин Хамид, господин Гаджев, господин Румен Христов, господин Александър Ненков и господин Ивайло Мирчев. Добре, господин Ненков отстъпва на госпожа Атанасова.

Така е. Подлагам на гласуване процедурата да затворим списъка на гласуващи

дискусията след изказванията на изчетените от мен имена, моля да гласува.

Според Гьоте виждате толкова, колкото знаете. Вероятно това обяснява и престъпния уклон в мисленето и в изказванията на ГЕРБ по отношение на машинното гласуване. Искам да Ви обърна внимание, предимно на Вашата част от залата, всички тези опасения от хакери, намеси, софтуери до едно са престъпления. Може би сега е моментът, в който трябва да обърнем внимание на Гешев, че вместо да стои на стълбите пред Съдебната палата с всички каскетчета в цялата страна, работата му е да лови престъпници. Работата на котката е да гони мишки, не да тъпче сирене, нали така? Така че говорим за престъпление. Разбирам, че Вие правите и разбирате само от това. Мога да го разбера. Но това не трябва да се случва. Ние сме тук, за да не се случва това повече. Така че ние подкрепяме машинното гласуване. Благодаря, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Хаджигенов. Реплики има ли към това изказване?

Уважаеми колеги народни представители, доста становища се изказаха. Чухме и уроци, и лекции, но нека да върнем дебата по същество и по текстовете по разисквания параграф. Тук следва да поздравя госпожа Капон за изключително добрата позиция, че дори и един човек да не може да гласува – това вече е проблем. Искам да поздравя и господин Хаджигенов за позициите му преди това. Искам да поздравя и Вас, колеги от ГЕРБ, които отстоявате позициите на всички тези 73%, и колегите от БСП, които посочиха защо не работиха машините. Можем ли да направим предстоящите предсрочни избори със същите машини, със същия софтуер и със същата организация? Категорично не, колеги. Лично аз не можах да гласувам с машина, макар че много настоявах Но като че ли, колеги, за да търсим консенсус трябва да погледнем текста на вносителите от „Има такъв народ“. Текстът е добър, текстът обединява всички Ваши позиции, колеги. Сега има едно малко затруднение, където сте предвидили декларация, но мисля, че това може да се преодолее с едно редакционно предложение, което мога да направя сега. Аз ще подкрепя предложението на „Има такъв народ“. Чуйте предложението: „В избирателна секция избирателят гласува с бюлетина за машинно гласуване, освен в случаите на чл. 212, ал. 5. По изключение, ако избирателят не може да гласува с бюлетина за машинно гласуване, той се допуска за гласуване с хартиена бюлетина“ – и тук продължава, че трябва да попълни една декларация. Аз предлагам, колеги, вместо тази декларация, да се добави следното изречение – тук вече по редакция на Комисията, господин Председател, запишете след числото 269 в ал. 1 на чл. 206 да се добави „както и при волеизявление от избирателя за гласуване с хартиена бюлетина.“ Това Това напълно съответства на предложението на „Има такъв народ“. Мисля, че почти съответства и на Вашето становище, като допуска хартиеното само по изключение. Разбира се, улеснява писането на тази декларация с устно волеизявление. Аз мисля, че целият спектър, цялата зала, всички изказвания се съдържат в това предложение. И за да не отнемам после време и при § 28, трябва да се пренесе същото изречение и в § 28 по редакция на Комисията – аналогично. Благодаря Ви, господин Председател, за разбирането.

една етническа група да отидат да искат само това, или от друга етническа група. Така че ние сме против. Или трябва да има 100% машинно гласуване, което удря контролирания вот, или е старият вариант, в който има контролиран вот. Тук има две партии, които искат да има хартия, гражданите могат да си правят изводите сами. Благодаря. Благодаря, господин Йорданов. Желаете ли дуплика? Заповядайте, господин Хамид, за дуплика. Благодаря, господин Председател. Господин Йорданов, наистина не разбрах репликата. Аз казах, че подкрепям Вашето предложение, само с едно улеснение за избирателя – да махнем декларацийката. Нищо друго не променяме от Вашия текст. Хартията остава само по изключение, както Вие сте го внесли.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз също искам да взема отношение относно гласуването с машини или с хартиени бюлетини. Всички колеги, които до момента се изказаха от другите парламентарни групи, призоваваха как трябва да защитаваме правата на всички български граждани – да ги зачитаме, да ги уважаваме и да им дадем възможност да могат да гласуват. И ако 73% от българските граждани, които са гласували на последните парламентарни избори, за някой са безсмислена реторика, за нас не са за нас това са гражданите, които по този начин са заявили, че искат да гласуват с хартиена бюлетина. И само искам да попитам вносителите, които в момента правят редакции на второ гласуване, както колегата Хамид: защо, при положение че са предложили един горе-долу добър текст за тази алинея, като изключим това, че трябва да се подава декларация, което според мен дискриминира този избирател, не се даде възможност наистина, когато избирателите искат да гласуват с хартиена бюлетина, просто да изразят това свое желание и да могат да гласуват с хартиена бюлетина? Така ще има възможност да се гласува и машинно, и с хартиена бюлетина. Аз не разбирам израза „бюлетина за машинно гласуване“. Ако може някой да ми обясни какво значи „бюлетина за машинно гласуване“, защото в крайна сметка, когато гласуваме машинно, няма как тази бюлетина да бъде за машинно гласуване. И другото, което искам да кажа, е, че в един следващ параграф и следващи алинеи – говорим за § 28, защото е свързан с този – в ал. 3 3 се казва, че въпреки че се предлага и се задължават българските избиратели да гласуват изцяло и само машинно, ще се отпечатват бюлетини, които са равни на броя на избирателите в секциите с машинно гласуване. Значи, говорим отново за отпечатване на бюлетини, отново, че ще има бюлетини в секциите с машинно гласуване, а не искаме да дадем възможност на българските избиратели да гласуват с хартия! Това е демокрацията, това е прозрачност, това е принципът на Конституцията, който трябва всички ние да защитим в тази зала и наистина всеки да има възможност да изрази своето право на глас, независимо дали то е на хартия, машинно,

Първо, спрете да говорите, че предлагаме декларация. Ние предлагаме чисто 100% машинно гласуване. После, После, трябва да има напечатани бюлетини, ако се случи технически проблем за периода, в който да се реши. Това са две различни неща – да има бекъп вариант, и съвсем различно е да могат да гласуват и с хартии, където Вашият лидер Борисов, ако му извадим гласовете от циганските махали в Пловдив и в София, нямаше да е първи, с което се фука. Така че много добре знаете как се контролират гласовете с хартиените бюлетини, защото го практикувате от години.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От това, което слушам, на мен ми се струва, че малко подменяме темата на този дебат. И тук не става въпрос толкова за правата на гражданите да могат да си изразят вота хартиено, а по-скоро става въпрос за това, че защитаваме хартиеното гласуване като метод, който позволява в определени случаи да се извършват машинации. Стана въпрос дали тук има някой, който е недоволен от вота? Най-вероятно всички сме доволни. Тези, които са недоволни, са най-вероятно извън парламента. Това исках да Ви кажа. Трябва да въведем изцяло машинно гласуване. Това е моето мнение. Благодаря Ви.

единият от законопроектите за изменение и допълнение на Изборния кодекс е внесен от „Има такъв народ“ – законопроектът, който и аз подкрепих и в Правна комисия, и тук в залата. В този законопроект се съдържа декларацията, господин Йорданов. Вярно е, че Вашето име го няма като вносител, но под това, което Вие казвате, че го няма във Вашият проект, са се подписали Виктория Василева,

Сега, господин Хамид, не знам, това трябваше да е реплика към госпожа Алексиева някак си, но както и да е. Заповядайте, госпожо Алексиева. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моята реплика в едната си част щеше да бъде точно същото нещо и същото изказване на господин Хамид. В крайна сметка днес гледаме промените в Изборния кодекс и това, което беше прието на първо гласуване в тази зала, беше предложението за изменение и допълнение на Изборен кодекс, който е внесен от Ива Митева Йорданова-Рупчева и група народни представители. Този законопроект – в текста на вносителя, който беше приет от тази зала на първо четене, гласеше точно това нещо – че има възможност по изключение избирателите да гласуват с хартия, но при положение че слагате едно дискриминационно нещо – да се попълва декларация. В крайна сметка Вие веднъж предлагате да се гласува и с машина, и с хартия, след това забранявате да се гласува с хартия и въвеждате задължително машинно гласуване. С Вашето предложение по Вашия законопроект, който е приет на първо гласуване, го отменяте. След това казвате, че пак ще се дават пари за печатане на бюлетини и пак ще има същия брой бюлетини в секциите, които са определени задължително само с машинно гласуване. Ами то тук стана като мажоритарния вот и мажоритарното гласуване хем сте за мажоритарен вот, хем не сега, хем без ГЕРБ, хем на следващи парламентарни избори. Колеги, престанете да си променяте позицията! В крайна сметка в момента ни гледат българските избиратели и мисля в това Народно събрание – в този кратък живот, който му остава,

машинно или хартиено гласуване. Но сега, когато предстои да вземем решение, трябва да си даваме ясна сметка за това, че има чл. 10 в българската Конституция. Българската Конституция казва, че изборите – националните и местните референдуми, се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Считам, че не следва повече да правим каквито и да е политически коментари за това кой, как, кога и по какъв способ е гласувал – с машина или с хартия. Българските граждани достатъчно дълго време показваха, че някои от тях предпочитат да гласуват с хартиена бюлетина, други предпочитат да гласуват с машина. Ако отнемем което и да е от това право на техен избор, ще им осигурим ли правото на гласуване такова, каквото нашата българска Конституция е определила в чл. 10? Оставям настрана всички обвинения за това как през последните 12 години ГЕРБ са провеждали избори и всички обвинения за всякакви изборни манипулации. Но съм длъжна да кажа следното: ГЕРБ е политическата партия, по чиято воля и с чиито гласове беше въведено изобщо машинното гласуване. Правителствата на ГЕРБ са тези, които осигуряваха средства за закупуването на такива машини. И сега, ако трябва да говорим по същество, трябва да допълня въпроса към Вас: мислите ли за гласуването в чужбина с машини, как ще се организирате – първо от новосформираната ЦИК на президента, от служебното правителство на президента? Мислите ли как ще се организира самата обществена поръчка, или вече някой служебно е получил някакви за цялостна организация на изборния процес? Мислите ли дали с този дебат повишаваме доверието на българските граждани в Народното събрание и в политическата класа изобщо? Да оставим всички политически нападки настрана. Нашата парламентарна група счита, че направеното предложение за редакция на § 26 е адекватно на ситуацията и отговаря напълно на желанията на българските граждани, на тези 73%, които искаха да гласуват с хартия и го направиха и на последните избори.

Госпожо Атанасова, мисля, че не разбирате какво цитирате, като прочетохте чл. 10 от Конституцията. Да, всеобщо, равно, пряко избирателно право. Смятате ли, че има равно избирателно право, след като българите в чужбина не могат да гласуват за кандидатска листа, не могат да гласуват преференциално, не могат да гласуват за инициативен комитет и не могат да гласуват с машина за гласуване? Даже накрая Вие се обърнахте да попитате: смятате ли, че може да се гласува в чужбина?

„Движението за права и свободи“. Ние се справихме, защото имаме силен организационен потенциал. Сега разбирам, че една от причините да се въведе машинно гласуване – пак да се удари ДПС, не от принципна гледна точка, както по принцип от „Има такъв народ“ изхождат, че е от гледна точка на въвеждане на демократичните принципи.

и да се случи по начина, по който трябва да се случи – демократично, и дали българският парламент, а не българските граждани да имат правото да решават начина, по който да гласуват. Дали Вие трябва да кажете по какъв начин българският гражданин трябва да гласува, или той да има това право? Помислете си. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Ебатин. Трета реплика – господин Свиленски. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Атанасова, не ГЕРБ въведе машинното гласуване. Господин Мартин Димитров каза кога е гласувал за първи път на машина – 2009 г. десет години лъгаха българските граждани; господин Томислав Дончев четири години лъга народните представители как ще въведете гласуването, когато приемахме бюджета; и госпожа Менда Стоянова отпускаше пари, а следващия месец тези пари ги нямаше! Господин Дончев тук, на тази банка, заяви, че следващите избори – 2021 г., последните парламентарни, ще бъдат изцяло машинни. Къде са Ви машините?! Винаги преди избори отменяхте машинното гласуване.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Свиленски, сигурно се шегувате. Вие направихте кампания „Гласувайте машинно, спасете дърво!“. Тоест имаше със сигурност 9000 машини в избирателните секции, господин Свиленски (ръкопляскания

въпреки пандемията, въпреки трудната логистика, да достигнат до всички секции, определени съгласно Изборния кодекс и указанията на ЦИК. Госпожо Митева, добре знам какво цитирам. Не е лошо да четете и Вие Конституцията от време на време, както и Правилника. Благодаря, госпожо Атанасова. Полека-лека приближаваме финала, само да изчета кои остават. Дано не съм пропуснал някого, а пък междувременно някой може и да се е отказал. Господин Румен Христов, след това Вежди Рашидов, Ивайло Мирчев и Рамадан Аталай. Заповядайте, господин Христов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми дами и господа! Искам да кажа на новите колеги, че машинното гласуване не е панацея. Машинното гласуване няма да спечели изборите нито на нашата парламентарна група, нито на Вашата. Изборите се печелят от българските избиратели. Не разбирам обаче тези машини, които според Вас са лоши, защо изведнъж стават задължителни? Между другото, искам да кажа, че 2016 г., като депутат от Реформаторския блок, съм бил за машинното гласуване и сега също съм за машинното гласуване. Но дайте възможност това машинно гласуване да се проведе по нормалния начин. За разлика от много, които заявяваха, че са твърдо за машинно гласуване, аз гласувах машинно и това беше отразено от медиите. Няма никакво значение дали е отразено или не. Горе-долу едно гласуване на машина отнемаше време – по скоро трима души, които гласуваха с бюлетина,

и машинното гласуване върви бавно заради софтуер или нещо такова техническо, какво правим с българските граждани, особено в чужбина, където изборните секции са по-големи? Дали няма да лишим българските избиратели, българските граждани от правото им да изразят своя вот на тези избори? Помислете! Не се заяждаме, просто Ви казваме, че е хубаво да обмислим предложението на господин Хамид, което е рационално. Всеки, който иска да гласува машинно, може. И още нещо, понеже Ви казах, че това не е панацея – в държавата Венецуела, в която, между другото, навремето всички дипломати се натискаха да ходят там посланици, защото беше прекрасно, но след като комунистите управляват – знаем какво е положението, се гласува машинно и имат президент – шофьор на автобус. (Ръкопляскания от

Казваме, че машинното гласуване прави избора по-честен, а не че ще спечели изборите на нас, на Вас или на Дядо Мраз. Второ, аз съм гласувал на машина два пъти. Ако Вие гласувате на машина, така че минават трима души с бюлетина,

моята съпруга гласува с машина. ние гласувахме, и моята дъщеря имаше право да гласува, тя предпочете да гласува с хартия. Но двамата с моята съпруга гласувахме по-бързо на машина, отколкото тя на хартия. А тя гласува изключително бързо, защото беше много уверена за кого и как ще гласува. Общо ни отне може би по-малко от 30 секунди на двамата да гласуваме на машина. Така че недейте да спекулирате. Има различни видове скорост на гласуване. Машинното гласуване е бързо, удобно и сигурно. Случаи всякакви, както се казва. Трета реплика ли? Заповядайте за трета реплика, господин Биков. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Христов, аз с цел по-скоро, освен да Ви репликирам, и да Ви помогна. На първата реплика може да не отговаряте.

Господин Биков, трябва да се внимава кой става смешен с подобни изявления. Имате думата за дуплика, господин Христов. Не желаете. Господин Рашидов, Вие сте. ВЕЖДИ РАШИДОВ

Почти няма какво да кажа повече освен това, че тук доста красноречие се изля за нещо, което госпожа Капон и господин Карадайъ мисля, че много простичко го казаха. Свещено право на избирателя е да избере как иска да гласува. Ако иска – с крака. Не сте – нито депутатите, нито машините, които ще кажат как да гласуват хората. Тяхно право е! Това е демокрацията! А колкото до суперкомпютрите, ще трябват още много супернеща преди това. Първо, ще трябва суперизбирател, след това ще трябват супердепутати, след това ще трябват суперполитици. И се сещам за другаря Живков, това беше истина, когато имаше една кампания да въведе „нов икономически меанизъм“ в България. Двама шопи си говорят и единият казва: „Щом е меанизъм, че се развáли.“ Затова, скъпи колеги, българската държава е от много прослойки, от различни хора, необходими като граждани. И затова смятам, че този дебат много дълго отиде. Трябва да дадем възможност наистина на всички хора да гласуват както искат и най важното е да има за кого да гласуват! ВИГЕНИН: Благодаря, господин Рашидов. Ако започнем със суперполитиците, супернещата ще дойдат след това също. Имате ли реплики?

Уважаеми господин Председател, колеги! За да минем бързо към гласуване, ще бъда много бърз. Стана дума за одита на машините и започнахте в ГЕРБ пак да говорите за бели хакери, за хакери и за блокчейн. Колеги, гледат ни хора, които знаят за какво става дума и са компетентни, и не изглеждаме никак добре в техните очи да Ви кажа. А темата за одита на машините е изключително важна. Когато има одит на машинното гласуване, това означа, и той не е от някоя държавна институция, която е под контрола на управляващите, а от например различните партии или от различни неправителствени организации или други независими организации. Когато има такъв одит, той дава спокойствие на обществото и гаранции, че това машинно гласуване е истинско и е много трудно манипулируемо. Какво означава да се направи одит на една машина? Означава да се провери нейният фърмуер, означава да се провери софтуера, с който тя работи, и хардуера и възможността тя да се манипулира. Има много процедури. Това е работа, с която се занимават експерти. Между другото, ние бяхме готови с такива експерти и бяхме предложили да направят такъв одит. Не ни се получи, колеги, защото предложението ни не беше прието, и машините, с които се гласува на тези избори, нямаха независим одит, каквото и да твърди някой друг. Затова чисто експертно, изключително важно е този път, на тези избори, които по всяка вероятност предстоят, и без значение оттук нататък, машините да имат независим одит, който да е проведен от експерти, а не от някоя държавна институция. И Ви моля да спрем да злоупотребяваме и да използваме думички, чието значение не знаем добре. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Мирчев. Има ли реплики? Не виждам. Думата има господин Аталай. Заповядайте, господин Аталай за изказване. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, явно че с бързо гласуване няма да решим основния въпрос, който витае днес в залата. Само няколко пъти от новите политически формации си позволиха да кажат, че нямат доверие в изборния процес. Колеги, не сте само Вие, дето нямате доверие в изборния процес. И избирателят няма доверие в изборния процес, и тези политически формации, които дълги години витаем тук, също така нямаме доверие във всичко това, което става, но не само в деня, в който ще се гласува, или в практиката как и по какъв начин ще се гласува. Недоверието, колеги, започва от тази зала. Недоверието започва, когато правим Изборния кодекс. Основната идея на Изборния кодекс е как да направим така, че да подпомогнем свещеното право на избирателя и той да отиде свободно, спокойно, без да са минали преди това през него някакви недемократични методи и принципи, апропо разбирайте натиск, финансови и финикийски знаци и така нататък. Най-малкото, колеги, е важно дали ще се гласува с машини или с хартия. Ако избирателят вече е подработен отвън с недемократичните принципи, ако избирателят отвън вече го е страх да влезе, ако не излезе със снимката от машината или от хартиената бюлетина, няма да възстановим доверието в изборния процес, нито честността, която Вие искате, колеги. Има неща, които са още от първите години на демокрацията, когато са засечени, че се дава лявата маратонка и след изборите се дава дясната маратонка. Ние сме в този период, колеги. И никой не иска да излезе тук и ясно да артикулира! И да питам аз: освен „Движението за права и свободи“ някой да излиза ясно на терена и да води предизборна кампания с програмата си? Коя политическа формация ще каже? Има ли някоя от Вас? (Шум и Няма Ви! Вие имате други методи и други принципи, не ме карайте в момента да Ви казвам какви са и как са. И заедно с Вас, всички ние днес събираме онзи демократичен принцип и метод, и начин на правене на избори, и затова така в скоби да Ви кажа, ще ви помоля колеги, тези бившите председатели да не излязат да назидават новите колеги, които са излезли, защото ще загубите и онова доверие, което имате. А моля и новите колеги, които излизат в тази зала – едва ли е необходимо, дали някой от нас разбира за суперкомпютър или за кюмюра. Не е необходимо това. Необходимо е какво правим, колеги, на тези избори. Благодаря Ви, че дойдохте, благодаря Ви, че влязохте в тази зала, но Вас Ви нямаше на терена, нямаше ви по места да правите агитация. Плакатите Ви бяха съвсем други. (Шум и реплики.) А и Вие, колеги от ГЕРБ, Ви нямаше. БСП, докато се занимават... е по-различна. РАМАДАН АТАЛАЙ: ...се случи, така че днес спорим, господин Председател, дали да въведем и да спрем възможността на избирателя по етнически принцип, дали малцинствен или по друг принцип, как да му ограничим правото да не му дадем възможност да влезе да гласува, защото се опасяваме, че някой ще мине, ще му даде едната маратонка, преди да влезе в залата за гласуване. Затова става въпрос, колеги. И ние Ви предлагаме така, както сме предлагали за одита на машините, за софтуера за преглеждането. ДПС сме първите, които искахме машинно гласуване. Но, като разбрахме, че почнахме с три хиляди, стигнахме до девет хиляди, и като разбрахме, че проблемът, колеги, е в предизборния процес и още повече новите колеги, които не сте участвали в изборите, Ви моля да видите, че проблемът е в броенето! Проблемът не е в гласуването. И ние Ви предлагаме – и предишния път Ви предложихме, нека да дадем възможност на избирателя Вашето предложение да мине, да остане без декларация гласуване с хартиената бюлетина, но преброяването и на хартиената бюлетина, и на машините да бъде машинно преброяване, колеги! Нищо друго не искаме от Вас.

И ще възстановим доверието, колеги, ще възстановим доверието за гласуване само по този начин: да ограничим възможността, когато накрая се брои

С това изчерпваме и дебата. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Първо, трябва да подложа предложението, направено от господин Хамид. Ще го изчета, за да съм сигурен, че съм го записал правилно: „В § 21, който става 26, ал. 1, след чл. 269 се добавя запетайка, както и „при волеизявления на избирателя за гласуване с хартиена бюлетина“.“ Благодаря, господин Хамид. Подлагам на гласуване това предложение на господин Хамид. Гласували

Благодаря, уважаеми господин Председател, за коректното изчитане на редакцията. Но това не е изцяло мое предложение. Моя е само редакцията. Това е предложение на „Има такъв народ“ и аз подкрепям предложението на „Има такъв народ“.

Системата изпитва затруднения, когато е толкова пълна залата. Това го знаем от предния парламент. Изчаквам. Виждам, че вдигате ръка. Длъжен съм да изчакам, тъй като на един-два гласа се крепи решението или...

Какво става сега? Освен този глас да го отчетем неелектронно, не виждам друго какво можем да направим. Това е друго, госпожо Атанасова.

По § 22 има предложение на народните представители Ива Митева, Виктория Василева и Тошко Хаджитодоров. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 22, който става § 27: „§ 27.

В чл. 209 ал. 3 се изменя така: ,,(3) Броят на отпечатаните бюлетини по ал. 1 е равен на броя на избирателите за съответния вид избор в секциите за гласуване с хартиени бюлетини, увеличен с 10 на сто. В секциите за гласуване с бюлетина за машинно гласуване

предложение на народните представители Ива Митева, Виктория Василева и Тошко Хаджитодоров. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев: „В § 24, т. 2 текстът става, както следва: В ал. 5 думите „в избирателни секции с по-малко от 300 души,“ се заличават, а думите „в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме и в избирателни секции извън страната“ се заменят с „и в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 24, който става § 29:

„както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени не по-малко от 300 заявления по чл. 16, ал. 1 или в които на последните избори са гласували не по-малко от 300 избиратели.“ Има ли изказвания по § 24? Заповядайте, господин Гаджев, за изказване.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

доколкото го разбирам, всъщност касае изключението от гласуване с машина. Преди малко подкрепихме, по-скоро мнозинството подкрепи, изцяло машинно гласуване в България. а това, което се предлага сега от „Има такъв народ“ между двете четения – големите секции в чужбина, които, както се прие по-рано, ще бъдат неограничен брой или тези над 300 избиратели или 300 заявления, да гласуват с бюлетини.

Тоест дали се намира в голяма секция в Лондон, в Париж, в Чикаго или в Измир, или в Берлин, се оказва, че трябва да гласуват с хартия. Ако основното желание е, както беше заявено малко по-рано от много преждеговоривши, които се изказваха в дългия дебат за машините, беше за изцяло машинно гласуване, то тогава този текст не трябва да бъде подкрепен. Да не говорим, че имаше много хора – и тук търся с поглед господин Димитров, който малко търсеше деус екс махина как едва ли не машините ще подкрепят и ще накарат повече хора, особено в чужбина да гласуват на следващите избори оттук нататък. Как бихте Вие коментирали този текст, който всъщност големите секции в чужбина няма да имат машини, ами ще гласуват на хартия? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Гаджев. Има ли реплики? Не виждам. Сега преминаваме към гласуване. Първо гласуваме неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Мая Манолова, Минко Ангелов и Румен Йончев. АТАНАС КОСТАДИНОВ (БСП за България,

глас за от платформата.

Моля да отчетете и гласа за от платформата за предишното гласуване, да се добави за и към този.

предишното гласуване, да се добави за и към този. Гласували 167 народни представители: за 114, против 30, въздържали се 23. Предложението е прието. Добавете и гласа за от платформата – 115 за. Продължете, господин Василев. предложение на народните представители Надежда Йорданова и Антоанета Цонева. Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага следната редакция на § 25, който става § 30: „§ 30.

и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации, които са регистрирали повече от 50 наблюдатели за съответния вид избор, и на Българската академия на науките, като на лицата се предоставя достъп до устройствата, документацията и изходния код по ред, определен от Централната избирателна комисия.“ 2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея числото „30“ се заменя с „20“. 3. Създава се ал. 5: ал. 5: “(5) Когато при удостоверяването по ал. 2 се установи несъответствие на устройствата за машинно гласуване с принципите по чл. 3, Централната избирателна комисия провежда съответния избор само с хартиени бюлетини и възлага на доставчика на устройствата да отстрани несъответствията.” Изказвания? Госпожо Йорданова, заповядайте за изказване. Господин Председател, колеги! Целта на това предложение очевидно цели да отговори и на страховете, които бяха споделени в тази зала, а именно тогава, когато ние ще гласуваме с машини, преди да гласуваме с тях да бъде проверен, както техният хардуер, така да бъде проверен и техният софтуер. Целта е да се повиши доверието и сигурността в машините, като се отвори процеса за тяхното удостоверяване не само от страна на администрацията, но като се включат и съответно неправителствените организации, които са регистрирали наблюдатели, тоест които наблюдават честността на процеса, Българската академия на науките и участниците в политическия процес. Тогава, когато ние проверим чрез нашите експерти и се убедим, че всичко е така, както трябва да бъде, това ще позволи на нашите съграждани, на избирателите по-спокойно да упражнят своето право на глас чрез машина за гласуване. Правя и едно редакционно предложение, а именно в духа на това, което говоря: в т. 1 в предложената нова ал. 3 изразът „повече от 50“ да отпадне. Благодаря, госпожо Йорданова. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване редакционното предложение на госпожа Йорданова

След тези уточнения предложението е прието,

Ако има достатъчно гласували в рамките на кворума, предложението се приема с мнозинството от участвалите в гласуването. Това е принципът, който е възприет от първия ден на работа на този парламент. Процедура – заповядайте, господин Ненков. Господин Председател, моля Ви, не се подвеждайте, Вие сте парламентарист с опит. В миналия мандат четири

то тогава няма никакво значение. Моля да махнете тогава съществуващия кворум на таблото. Моля Ви се, не се подвеждайте. Какво означава: този парламент е възприел такава практика? Не, така е било винаги, колеги. Значи, организирате си групите, седят си колегите в залата, не се разхождат и си правят кворума. Така и на нас ни го обясняваха, когато управлявахме в миналия мандат. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Така е, господин Ненков. Заповядайте, госпожо Караянчева. Нека да изслушаме всички какво имат да кажат и ще продължим. Уважаеми господин Председател, също като господин Ненков ще Ви припомня какво се случва точно с кворума? Кворумът трябва да бъде над 121, а необходимият брой народни представители за вземане на решение е 88. Защото при първоначалната регистрация бяха 175, 175, делено на две – 88. Това е необходимият брой народни представители, които имат право да вземат решение в тази зала. Моля да не си играете с правилата. Има парламентарна традиция и правила най-вече. Това, че в едно от заседанията някой реши да си играе с кворума и да нарушава правилата не бива да се превръща в практика. Тук има колеги парламентаристи от няколко мандата. Моля, колеги, нека да не допускаме това нещо и Вие специално, господин Председател. Не се подвеждайте по госпожа Дончева. Миналия път точно тя направи тази промяна и допусна тази грешка.

Ако искате спорете с Конституцията и с Конституционния съд. По начина на водене, естествено. (Шум и реплики.) Дългогодишна практика е, не е от 10 години, ами дългогодишна практика е, че сутрин се установява колко е кворумът, за да могат да се вземат решения. За да започне заседанието, са необходими 121 народни представители най-малко. Най-малко! Ако са под това число, не може да се провежда заседание.

Следващите поименни проверки нямат никакво значение, защото остава кворумът, който е определен сутринта при регистрацията. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Много точно – дългогодишна практика е. Направете си справка. Уважаеми колеги, Народното събрание може да взима решение, когато в гласуването участват повече от половината народни представители. Едно предложение е прието, когато за него са гласували повече от половината участвали в гласуването, при положение че са повече от 120. Независимо от възприетата в предишното Народно събрание практика, това е уточнението, което по Конституция би следвало да важи за работата на Народното събрание. От тази гледна точка не знам защо на таблото продължава да стои терминът кворум, срещу който стои някакво число, но решението, което току-що гласувахме, е прието.

Предложение на народния представител Надежда Йорданова и Антоанета Цонева. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 31: „§ 31. В чл. 218 се създава ал. 7: ал. 7: „(7) В секциите за машинно гласуване на видно място в изборното помещение се поставя системна разписка от електронната система за машинно гласуване, която съдържа информация, в това число криптографски идентификатор, за текущата версия на използвания софтуер. Системната разписка се разпечатва от електронната система за машинно гласуване в началото на изборния ден и преди започване на гласуването.“ Има ли изказвания по този текст? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване създаването на нов § 31 в редакцията на Комисията.

Има ли изказвания по двата текста? Ако не възразявате, мисля, че може да ги гласуваме с едно гласуване. Моля, гласувайте § 26, който става § 32, и § 27, който става § 33. Господин

Параграф 32: „В чл. 250 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „като използва метода на най-големия остатък“ се заличават.

Това означава, че текстът на вносителя остава.

Уважаеми господин Председател, дотук бяхте перфектен просто във воденето. Не Ви правя комплименти, а това е реалността. Но се създаде един смут. Тук много колеги не могат да разберат вече какво се гласува.

поименна проверка, тъй като съгласно Конституционно решение № 25 от 1998 г. трябва да сме наясно от 1998 г. трябва да сме наясно какъв е кворумът в момента за приемане на актове на Народното събрание. Вие, господин Председател, неколкократно приехте актове с по-малко от изискуемите 88 гласа, каквито са обявени за задължителни за приемане на актове на Народното събрание. Благодаря.

Заповядайте междувременно по начина на водене, докато ми донесат листовете за поименната проверка. Господин Председател, по начина на водене само да отбележите и да напомните на колегите от ГЕРБ, че гласуване, в което да са участвали по-малко от 88 народни представители, не е имало. Как са гласували е друга тема. Общо „за“, „против“ и „въздържали се“ не е имало гласуване с по-малко от 88 народни представители. Благодаря. Мисля, че целият спор идва от некоректното изписване на термина „кворум“ на таблото. Това не е кворум, което го пишат. Аз смятам, че е крайно време да бъде изтрито от екрана, защото това не е кворум реално погледнато, нали? (Шум и Кворумът е 121, за да може да заседава и да взима решения Народното събрание. Това е по Конституция. Но така или иначе, е поискана поименна проверка.

Присъстват 152 народни представители, така че моля да заемете местата си. Каня и колегите от ГЕРБ да се върнат, ако желаят. Продължаваме заседанието.

Заповядайте, госпожо Митева, да свършим някои технически въпроси. леки технически пропуски, предлагам, първо, в § 24 относно чл. 212, където приехме решението в секциите извън чужбина да се гласува също с машини над 300 подадени заявления, имаме две отрицателни частици „не“ и смисълът

Подлагам на гласуване направеното предложение от госпожа Митева в чл. 212 относно ал. 5 да отпаднат частиците „не“, две частици „не“. Моля, процедура за гласуване.

Ние гласувахме само санкцията на Комисията и не се върнахме да гласуваме основния текст по вносител, след като не приехме санкцията на Комисията, така че предлагам да гласуваме основния текст по вносител на § 8 относно чл. 51.

тъй като приехме чл. 14 по вносител – разкриването на секции извън дипломатически и консулски представителства, трябва да се върнем и да прегласуваме § 2, който забранява откриването на секции извън ДКП. (Шум и реплики Колеги, тук искам да цитирам Решение № 4 от 2018 г. по Закона за държавния бюджет за 2018 г. с докладчик Румен Ненков, в което изрично се казва, че

не ограничава законодателния орган да отстранява противоречия между негови норми в хода на продължаващите в рамките на второто четене парламентарни разисквания до момента на приключване на процедурата по приемане на внесения законопроект. И за да няма противоречия между нормите, предлагам § 2 да бъде прегласуван. Благодаря Ви. Моля да гласуваме направеното предложение от госпожа Митева. (Шум и реплики.) Отменете гласуването. Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз протестирам срещу това нещо. Това не е техническа поправка. Директно се връщаме назад и започваме да правим нещо, което... Трето гласуване на един и същи текст. Говорили сме, че искаме такива практики, които в предния парламент бяха направени тук, по време на бюджета се гласуваше по този начин, повече да не се повтарят. Сега се влиза в един стар стил на работа, който мисля, че най-малко Вие искате да го потвърдите тук в тази зала. Това абсолютно не е такава техническа поправка и категорично протестирам против подлагането на гласуване на това нещо.

Давам 15 минути почивка, за да изясним и този въпрос. 30 минути почивка, колеги. 30 минути. Имам право да дам 30 минути. Имаме нужда да уточним този въпрос,